в т. 2 думите „самостоятелните бюджети” се заменят с „бюджетите”; „и извънбюджетни” се заличават. 2. Член 11 се изменя така: „Бюджет Чл. 11. Бюджетът на Сметната палата е самостоятелна част от държавния бюджет.”

алинея 13 се изменя така: „(13) В случай на отказ от заверка председателят на Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси. Когато одитът се отнася до второстепенен разпоредител с бюджет, одитното становище се изпраща и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.” 7. В чл. 55, ал. 1, изречение първо думите „извънбюджетни сметки и фондове” се заменят с „на сметки за средства от Европейския съюз”. 8. В чл. 64, ал. 4 думата „републиканския” се заменя с „държавния”.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 1 в редакцията му по доклада на комисията.

е прието. ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи от 40 до 58 включително, които стават съответно параграфи от 41 до 59 включително. Анблок подлагам на гласуване докладваните параграфи.

Гласували 80 народни представители: за 70, против 2, въздържали се 8. Предложението е прието.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 75, който става § 76, и предлага следната редакция: „§ 76. В Закона за Комисията за финансов надзор чл. 28 се изменя така: „Бюджет на комисията Чл. 28. (1) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с бюджет. бюджет. (2) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси. (3) По бюджета на комисията постъпват приходите от: 1. таксите по чл. 27, ал. 1; 2. продажбата на периодични издания, издавани от комисията, и от продажбата на формуляри; 3. субсидия от централния бюджет; 4. събраните

Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи от 5 до 9 включително, които стават съответно параграфи от 7 до 11 включително. Анблок гласуваме докладваните параграфи, които са с номера от 77 до 88 включително, по доклада на комисията.

се правят следните изменения: 1. В чл. 108, ал. 1 думите „целево от републиканския бюджет” се заменят с „от бюджета на Министерството на земеделието и храните”. В чл. 120, ал. 2 думите „държавния бюджет, разчетени по” се заличават. 3. В § 190, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност думите „републиканския бюджет, разчетени по” се заличават.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 91 от Допълнителния доклад на комисията.

Гласуваме анблок докладваните параграфи.

нови параграфи 113а, 113б и 113в. Комисията подкрепя предложението по принцип в частта за създаването на § 113а и § 113б и не подкрепя предложението за § 113в, което е оттеглено от вносителите в неподкрепената част. Комисията предлага да се създадат нови § 114 и § 115 със следната редакция: „§ 114. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 5 се създава ал. 4: „(4) Върху стоки под митнически надзор и контрол не могат да се налагат запори за обезпечаване на вземания на други физически или юридически лица.“ се изменя така: „(10) Несъвместимостта по ал. 1 и 2 е основание за прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на митническия служител по реда на Кодекса на труда или на Закона за държавния служител. Неподаването в срок на декларация по ал. 6 от митническия служител без уважителни причини е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.“

В чл. 16а ал. 1 се изменя така: „(1) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.“ 6. Създава се чл. 16в: „Чл. 16в. (1) За изпълнение на възложените й със закон правомощия, Агенция „Митници” има право на безвъзмезден достъп до Регистъра на населението – Национална база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. (2) Достъпът до информацията по ал. 1 се осъществява по начин, непозволяващ разкриването й, и при спазване на принципа „необходимост да се знае” по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на класифицираната

средство с тайник или когато предмет на митническа контрабанда са стоки, за които се дължи акциз, или забранени за внос или износ стоки, глобата е от 200 до 250 на сто върху митническата стойност на стоките, а в случаите на контрабанда на тютюневи изделия – от 200 до 250 на сто от продажната им цена.“ цена.“ 11. В чл. 234 ал. 4 се изменя така: „(4) В случаите когато се направи опит или се избегне пълно заплащане или обезпечаване на митните сборове, или на другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи, или забрани забрани или ограничения за внос или износ на стоки, или прилагането на мерки на търговската политика, стоките, предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са, а ако липсват или са отчуждени се присъжда тяхната равностойност, представляваща митническата им стойност.“ чл. 235, ал. 1 думите „за физическите лица, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, до 1000 лв.“ се заменят със „за физическите лица от 300

в което е установено наличието на тайник, се наказва с глоба до 1000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е.“

определени с наредба на министъра на финансите. (3) Отнетите и изоставените в полза на държавата по този закон стоки, за които има декларация на притежателя на право върху интелектуална собственост, че са произведени без неговото съгласие или разрешение, се унищожават от митническите органи.“ 15. В § 1 от Допълнителната разпоредба: а) Точка 24 се изменя така: „24. „Служебна тайна” е информацията, която не е държавна тайна, но е свързана с изпълнението на функциите и задачите на митническите органи по прилагането на митническото, валутното и акцизното законодателство или е получена в резултат на тази дейност, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на Агенция „Митници” или би увредил друг правнозащитен интерес.“ б) Създават се т. 33, 34 и 35: „33. „Тайник” е специално изработена или пригодена кухина в превозното или преносното средство, различна от кухините, които са част от оригиналната конструкция на производителя. 34. „Продажна цена на тютюневи изделия” е цената, регистрирана в Регистър на цените на тютюневите изделия на Министерството на финансите или определена по реда на акцизното законодателство. 35. „Повторно” е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.” § 115. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр...) се правят следните допълнения:

Анблок подлагам на гласуване параграфи 114 и 115 в редакцията им по доклада на комисията.

Предложение на народните представители Петков, Йорданова и Боянова за създаване на нови параграфи 119, 120, 121 и 122. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създадат параграфи 118, 119, 120 и 121

в чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. 2. Създава се ал. ал. 8: „(8) Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет.“ § 121. Разпоредбата на чл. 34, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се прилага само за възнаграждения за участие в специализирани органи на общинския съвет, създадени до деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.” Изказвания? Няма. Гласуваме параграфи 118, 119, 120 и 121.

Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г. и § 18,

Благодаря, госпожо председател. Предлагам една редакционна поправка – в § 123 думите „които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник” да се заменят с думите „които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.”. Реплики? Няма. Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на госпожа Йорданова,

да влизат в сила от 1 февруари 2013 г. Гласуваме предложението на госпожа Йорданова.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, продължаваме с доклада. В чл. 21 има предложение от народните представители Иван Божилов и Диан Червенкондев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. (1) Запаси за извънредни ситуации по чл. 2, ал. 1 може да се поддържат в нефт или в в крайни нефтопродукти. (2) Количествата запаси от нефт и нефтопродукти се отчитат съгласно техния действителен тонаж. (3) Нефтът се отчита на базата на производствените програми на рафинериите за текущата година и посочения от производителя рандеман. Това правило се прилага за: 1. до до 40 на сто от количеството на запасите за извънредни ситуации от бензини, газьоли, реактивни горива от керосинов тип и гориво за дизелови двигатели; 2. до 50 на сто от количеството на запасите за извънредни ситуации от котелни горива, в това число тежки горива; 3. до 100 на сто от количеството на запасите за извънредни ситуации от газ пропан-бутан. (4) Определените нива на запаси за извънредни ситуации от газ пропан-бутан може до 100 на сто да се създават и съхраняват и под формата на бензини и/или горива за дизелови двигатели. (5) Запасите за извънредни ситуации може да се поддържат под формата на нефт само от лица, които през предходната календарна година са осъществявали внос и/или вътрешнообщностни пристигания на нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, както и от производители или възложители на производство на нефтопродукти. Лицата по изречение първо подават в агенцията писмено искане не по-късно от 15 април на текущата година. Към искането се прилага план за преработване на нефта с посочени срокове за предоставяне на крайни нефтопродукти в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването. Вносителите, лицата, осъществявали вътрешнообщностни пристигания, и възложителите на производство прилагат и заверено копие на сключен договор с рафинерия за преработване на нефта в крайни нефтопродукти. (6) Лицата, осъществявали внос и/или вътрешнообщностни пристигания на суровини за рафинериите и газов кондензат, създават и съхраняват определените им нива на запаси за извънредни ситуации изцяло под формата на нефт. нефт. (7) Лицата, осъществявали дейности по продажби от производство, внос и/или вътрешнообщностни пристигания на тежки горива, предназначени за използване в стационарни горивни инсталации, създават и съхраняват определените им нива на запаси за извънредни ситуации изцяло под формата на котелно гориво. (8) Определените нива на запаси за извънредни ситуации от нефт могат до 100 на сто да бъдат създавани и съхранявани под формата на крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 в еквивалент на нефт. (9) Поддържането на запаси по реда на ал. 3, 4, 5, 6 и 8 се разрешава и количеството им се определя от председателя на агенцията в 10-дневен срок от постъпване на писменото искане по ал. 5 от задължените лица. Разрешение може да бъде дадено и по-късно, ако е налице основателна причина за това. Отказът за издаване на

на среднодневното потребление на територията на страната, категориите задължени лица се определят съобразно ал. 2–5. (2) Всяко лице, което е произвеждало през предходната календарна година нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на потребеното от него и/или на продаденото от него количество нефтопродукти през предходната календарна година спрямо общото потребление на територията на страната. (3) Всяко лице, което е възлагало през предходната календарна година производството и преработването на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива и ги е използвало за собствени нужди, и/или е реализирало крайните нефтопродукти на националния пазар, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на потребеното за свои нужди и/или продаденото от него количество нефтопродукти през предходната календарна година спрямо общото потребление на територията на страната. (4) Всяко лице, което е внасяло нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и тежки горива през предходната календарна година, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на внесеното от него количество нефтопродукти за собствено потребление и/или продажба с цел потребление на територията на страната спрямо общото количество нефтопродукти, внесени и потребени на територията на страната през предходната календарна година.

за собствено потребление и/или продажба с цел потребление на територията на страната спрямо общото количество нефтопродукти, въведени от вътрешнообщностни пристигания и потребени на територията на страната през предходната календарна година.” Няма. Гласуваме чл. 40 в редакцията на комисията по доклада.

В случай че нивата на запасите за извънредни ситуации са били определени въз основа на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на територията на страната, категориите задължени лица се определят съобразно ал. 2 и 3. (2) Всяко лице, което е внасяло нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 през предходната календарна година, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на осъществения от него нетен внос спрямо общия нетен внос на територията на страната през предходната календарна година. година. (3) Всяко лице, което е осъществявало вътрешнообщностни пристигания на нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 през предходната календарна година, е длъжно да създаде, да съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации в количество, пропорционално на осъществените от него нетни вътрешнообщностни пристигания спрямо общите нетни вътрешнообщностни пристигания на територията на страната

Член 24 – предложение от народните представители Иван Божилов и Диан Червенкондев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 62, ал. 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24: „Чл. 24. (1) Количествата запаси за извънредни ситуации, обезпечаващи изпълнението на задълженията по чл. 22 или 23, могат да бъдат собственост на задълженото лице, на икономическия оператор или на или на централната структура за управление на запасите на друга държава – членка на Европейския съюз, и/или да са предоставени по договор за заем. (2) Договорите за заем и за съхраняване на запаси не може да: 1. бъдат обезпечавани със залог върху запасите; 2. включват клаузи, възпрепятстващи ползването на запасите при издадено разпореждане от председателя на агенцията; 3. се прекратяват при затрудняване на доставките или при значимо прекъсване на снабдяването. (3) Намаляване на съхраняваното количество запаси е допустимо само при издадено разпореждане за ползване и в съответствие с указаните в него количества. (4) Задължените лица и/или съхранителите, които са предали количества нефт и нефтопродукти по договор за заем на други задължени лица, на икономически оператори или на централна структура за управление на запасите на друга държава членка на Европейския съюз, не могат да отчитат тези количества за изпълнение на собствените си задължения по този закон. (5) В случай че задължено лице преустанови дейността си по производство, преработване, внос или вътрешнообщностни вътрешнообщностни пристигания на нефтопродукти през годината, в която е възникнало задължението му, или през текущата година, задължението да съхранява определеното ниво на запаси остава в сила до 30 април на годината, следваща годината на определяне на това ниво. (6) Всяко задължено лице е длъжно постоянно да държи запаса, за който има задължения по чл. 22 или 23, и да се разпорежда с него само в съответствие и въз основа на издадено от председателя на агенцията разпореждане за ползване.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 40 в редакцията на комисията по доклада.

„Раздел ІІ – Създаване на целеви запаси”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието. Гласуваме наименованието на Раздел ІІ.

„Чл. 26. (1) Целеви запаси от нефтопродукти може да се създават само от агенцията. (2) Министерският съвет по предложение на председателя на агенцията съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма определя вида и количеството на целевите запаси, както и срока на тяхното поддържане, който не може да бъде по-кратък от една година. (3) Минималното количество целеви запаси, изчислено като брой дни среднодневно потребление на територията на страната, се прилага за всички категории нефтопродукти. (4) Целевите запаси се съхраняват и поддържат през целия срок, като временни намаления се допускат само при извършване на отделни операции по обновяване на запасите. (5) При необходимост от промяна на вида на запасите тя се извършва от началото на календарния месец, следващ решението на Министерския съвет за промяна.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 26 в редакцията на комисията.

за поемане на задължение за създаване на целеви запаси, обезпечаващи най-малко 30 дни потребление на територията на страната, се съобщава на Европейската комисия. (2) Съобщението по ал. 1 предварително се съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се изпраща за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз. То съдържа вида и количествата на запасите, за които е поето задължение за създаване, както и продължителността на тяхното поддържане.” Гласуваме чл. 27 в редакцията на комисията, съгласно текста на доклада.

„Чл. 28. (1) В случай че решението за поемане на задължение за създаване на целеви запаси, обезпечаващи най-малко 30 дни потребление на територията на страната, предвижда период за съхраняване, по-малък от една календарна година, поне една трета от определените за съответната година нива на запаси трябва да са под формата на крайни нефтопродукти. (2) В случай че решението за поемане (2) В случай че решението за поемане на задължение за създаване на целеви запаси е за количества нефтопродукти, обезпечаващи по-малко от 30 дни потребление на територията на страната, председателят на агенцията изготвя годишен доклад с анализ на мерките, предприети за гарантиране и проверка на наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации. В доклада се посочват и разпоредбите, приети за да се осигури контрол върху използването на тези запаси при затруднение на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти. (3) Докладът по ал. 2 предварително се съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се изпраща на Европейската комисия до 31 януари на календарната година, за която се отнася.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 28 съгласно доклада.

пета – Съхранение и обновяване на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: „Съхраняване и обновяване на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси”. Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието.

чл. 31: „Чл. 31. (1) Съхраняването на запаси от съхранители на територията на страната се урежда с договор и не може да бъде пределегирано на други лица. Договорът за съхраняване задължително съдържа: 1. име, адрес по седалище, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти на съхранителя, икономическия оператор и/или централната структура за управление на запасите на другата държава – членка на Европейския съюз; 2. срок на съхраняване; 3. вид и количество на запасите; 4. местоположение и други данни, индивидуализиращи складовете, където ще се съхраняват запасите. (2) Всякакви промени в условията за съхраняване, включително удължаване на срока му, се разглеждат като ново делегиране.”

създадени от задължените лица или от агенцията, съхранявани в друга държава – членка на Европейския съюз, се осъществява при условия и по ред, договорени между компетентните органи на съответните държави.”

В случай че целеви запаси се съхраняват съвместно с други запаси от нефтопродукти, извършването на сливоналивни или други операции с тях не може да води до намаляване количеството на запасите

се допускат само след разрешение на председателя на агенцията, предварително съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма. (4) Действия по ал. 1 спрямо запаси, собственост на друга държава – членка на Европейския съюз, съхранявани на територията на страната, се допускат само след разрешение на компетентните органи на съответната държава членка и/или създадената от нея централна структура за управление на запасите.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35: „Чл. 35. (1) При приемане за съхраняване на територията на страната на нефт и нефтопродукти, представляващи запаси по този закон, съхранителят е длъжен да издаде складов запис за влог на нефт и крайни нефтопродукти. (2) Складовият запис е ценна книга на заповед, с която се доказва влагането на запаси по този закон. Съхранителят издава складов запис за всяко вложено количество до размера на регистрираната си вместимост. (3) Складов запис, издаден за количества, съхранявани в склад, който не е регистриран по реда на чл. 38, е недействителен. (4) Складовият запис се издава след вписване в складовия регистър на съответния публичен склад въз основа на сключен писмен договор за влог и се състои от стоков запис и заложен запис. (5) Двете части на складовия запис по ал. 1 трябва да съдържат освен реквизитите по чл. 577, ал. 2 от Търговския закон закон и: 1. наименованието „Складов запис за влог на нефт и крайни нефтопродукти”; 2. регистрационен номер на склада и дата на вписването му в регистъра на складовете; 3. номер и дата на декларацията за съответствие съгласно Наредбата за изискванията Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол; 4. срок за пазене на вложените в публичния склад запаси по този закон, вписани в складовия запис. (6) Складовите регистри на публичните складове за съхраняване на нефт и нефтопродукти по този закон се водят по реда, определен с наредбата по чл. 574, ал. 2 от Търговския закон. закон. (7) В случай че срокът на складовия запис изтича преди 30 април на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото на запасите за извънредни ситуации на съответното задължено лице на територията на страната, то е длъжно да представи в агенцията складов запис за съхраняване в същия или в друг регистриран по чл. 38 склад за същите по вид и количество запаси не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока на предходния складов запис. (8) В случай че срокът на складовия запис, издаден на икономически оператор и/или централна структура за управление на запасите на друга държава – членка на Европейския съюз, изтича преди срока, за който е определен неговият запас, издаване на нов складов запис трябва да бъде предварително разрешено от председателя на агенцията и от компетентните органи на другата държава членка преди изтичане срока на предходния складов запис. (9) Складовият запис, както и неговите съставни части не могат да бъдат джиросвани и количествата нефт и нефтопродукти, представляващи запаси за извънредни ситуации, не могат да служат като гаранция, освен при залог за обезпечаване на банков кредит за закупуване на нефт и нефтопродукти за създаване на определеното на задълженото лице ниво на запаси, като договорът за банковия кредит трябва да бъде сключен преди срока по чл. 17, ал. 1. В случай че е учреден залог върху запаси за извънредни ситуации, те остават в държане на задълженото лице, като заложният кредитор може да иска от съда тяхната продажба след изтичането на срока по чл. 17, ал. 2. Разпореждане за ползване на запасите за извънредни ситуации се изпълнява незабавно, независимо дали складовия запис за тях е бил джиросан или запасите служат като обезпечение по договор за банков кредит. кредит. (10) Складовият запис се издава по образец, утвърден от председателя на агенцията, и се отпечатва съобразно условията и реда за отпечатване на ценни книжа. (11) В случай че физическо или юридическо лице загуби качеството си на съхранител по този закон, то е длъжно да върне в агенцията непопълнените и попълнените складови записи в срок до три работни дни от датата на уведомлението за заличаване. (12) В случай че срокът на застрахователно покритие на застраховка по този закон изтича преди 30 април на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото на запасите за извънредни ситуации на съответните задължени лица, съхранителят е длъжен да сключи нов договор за застраховка и да представи в агенцията заверено копие на нов складов запис най-късно в работния ден, следващ деня на застраховането. Същото задължение съхранителят има и относно запасите, които съхранява които съхранява за икономически оператори или централна структура за управление на запасите на друга държава – членка на Европейския съюз, за целия период, за който са определени техните запаси.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36: „Чл. 36. (1) Задължените лица и съхранителите на нефт и нефтопродукти са длъжни да уведомяват председателя на агенцията в 14-дневен срок 14-дневен срок за: 1. всяко извършено преобразуване – вливане, сливане, разделяне или отделяне, за сделки с предприятие, както и при промяна на правната форма или промени в управителните органи на юридическото лице; 2. всички промени относно седалището, адреса на управление, адреса и лицата за кореспонденция. (2) Съхранителите на нефт и нефтопродукти, които са регистрирали складове по реда на чл. 38, са длъжни да уведомяват председателя на агенцията за всеки случай на влагане и изтегляне на запаси по този закон. Уведомлението се отправя писмено или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис най-късно в работния ден, следващ деня на изтеглянето или влагането. (3) Към уведомлението за влагане се прилага заверено копие на договор за застраховка на вложеното количество гориво със срок на действие, не по-кратък от срока на съхраняване по складовия запис. запис. (4) Съхранителите са длъжни да уведомяват председателя на агенцията в срок три работни дни за всяко извършено от тях разпореждане със складовете, които са регистрирани по реда на чл. 38, включително при сделка с предприятието, в което са включени. включени. (5) Задължените лица, икономическите оператори, централните структури за управление на запасите и съхранителите не могат да преместват запаси по този закон от един склад в друг склад, регистриран по чл. 38, освен: 1. при заличаване на регистрация на склад; 2. с писмено разрешение от председателя на агенцията въз основа на мотивирано писмено искане; 3. в случай на бедствие, авария или друго непредвидимо събитие, което може да доведе до унищожаване или повреждане на нефт и нефтопродукти, за което незабавно се уведомява председателят на агенцията; за всяко преместване се издава нов складов запис и се отправя уведомление за влагане и изтегляне на нефта и нефтопродуктите по реда на ал. 2. 2. (6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или определено от него длъжностно лице уведомява председателя на агенцията за всеки случай на ползване на запасите от нефтопродукти от енергийните предприятия по чл. 85, 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката и за сроковете на тяхното възстановяване. Уведомлението се отправя писмено или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис най-късно два работни дни след изтеглянето.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37: „Чл. 37. (1) Количествата нефт и нефтопродукти по този закон трябва да отговарят по качество на изискванията на нормативните актове, на българските и на европейските стандарти. (2) При промяна на изискванията за качеството на съхраняваните нефт и нефтопродукти, при възстановяване след разпореждане за ползване или при обновяване задължените лица, съхранителите и агенцията са длъжни да влагат количества до достигане на определените нива с качество съгласно съответните изисквания. (3) Задължените лица обновяват създадените от тях запаси за извънредни ситуации без нарушаване на нивата след съгласуване с председателя на агенцията и го доказват със съответните документи, като при необходимост се извършва и проверка на място от служителите по чл. 55, ал. 4. (4) Обновяването на запасите, създавани и съхранявани от агенцията, се извършва съобразно сроковете за съхраняване и показателите за качество на горивата, като: 1. за количествата, съхранявани в петролни бази, предоставени за управление на агенцията, се издава заповед от председателя на агенцията; 2. за количествата, съхранявани извън петролните бази, предоставени за управление на агенцията, се извършва от съхранителите и се доказва със съответните документи. (5) При обновяване на целеви запаси се допуска временно намаление на количествата за срок не по-дълъг от един месец.” Няма. Гласуваме чл. 37 в редакцията на комисията по доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38: „Чл. 38. (1) Регистрирането на складове се извършва въз основа на подадено искане за регистрация на склад за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти, като се заплащат държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. (2) Искането за регистрация на склад, в който могат да се съхраняват запаси от нефт и нефтопродукти, се подава от лицето, което желае да бъде съхранител, до председателя на агенцията и се придружава от: 1. нотариален акт или друг документ за вещни права върху склада, или нотариално заверен договор за наем със срок на действие, не по-кратък от 18 календарни месеца от датата на подаване на искането – в случай че лицето, което желае да бъде съхранител, ползва склада по договор за наем; 2. документи, удостоверяващи съответствието на склада с общите изисквания, по образец, утвърден от председателя на агенцията; 3. декларация по утвърден образец за наличие на планове за действие за ликвидиране на пожари и аварии, съгласувани с органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”; 4. декларация по утвърден образец за осигурен запас гасителни средства; 5. справка по утвърден образец за професионалната квалификация и опит на лицата, които ще работят в склада, както и за заеманата от тях длъжност; 6. копие на положително решение по оценка на въздействие върху околната среда или на решение да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда; 7. декларация по утвърден образец за наличието на разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда; 8. копие на удостоверение за вписване и заверка на складов регистър на публичен склад съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 574, ал. 2 от Търговския закон; 9. заверено копие на договора за имуществена застраховка на склада, за който е подадено искане за регистрация по реда на този закон; 10. декларация по утвърден образец, че лицето, което желае да бъде съхранител, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; декларацията съдържа информация за актуалното състояние по търговския регистър на лицето и за единния му идентификационен код; 11. удостоверение, че лицето, което ще бъде съхранител, няма задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 12. декларация по утвърден образец от председателя на агенцията относно проектната, действителната, неоперативната и резервната вместимост на склада и вида на продукта, който ще се съхранява;

Имуществената застраховка на склада осигурява покритие най-малко срещу рисковете по Раздел II, буква А, т. 8 и 9 от Кодекса за застраховането, като договорът за застраховка на склада освен определеното по Кодекса за застраховането съдържание задължително съдържа идентификация на склада, включваща номера му по технологична схема на складовата база. Срокът на застраховката не може да бъде по-кратък от 18 месеца с начална дата не по-късно от датата на подаване на искането за регистрация на склада. Договорът за застраховка се подновява не по-късно от 10 работни дни преди изтичането на застрахователното покритие по него. Съхранителят е длъжен да предостави в агенцията заверено копие от подновения договор в срок до 5 работни дни от сключването му. (4) Когато в договора за имуществена застраховка на склада е уговорено разсрочено плащане на дължимата премия, съхранителят е длъжен да представи в агенцията заверено копие от всяко

ако са представени неверни данни, които са послужили като основание за регистрацията; 2. когато съхранител е обявен в ликвидация или спрямо него е открито производство по несъстоятелност; 3. когато при проверка се установи, че складът не отговаря на общите изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 4 или на друг нормативен акт; акт; 4. при други нарушения на този закон или на други нормативни актове, уреждащи съхраняването на нефт и нефтопродукти. (2) Председателят на агенцията със заповед изменя вписаните в регистъра на складовете данни при настъпили промени в обстоятелствата по чл. 38, когато те не са в нарушение на закона. При подаване на искане за промяна на данните в регистъра на складовете се дължи държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 38, ал. 1 за извършените вписвания и се издава ново удостоверение в зависимост от характера на настъпилите промени. (3) В случай на заличаване на регистрация на склад задълженото лице е длъжно в 30-дневен срок

на чл. 38. (4) Заповедта за заличаване на регистрация на склад се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като жалбата не спира нейното изпълнение.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 39 в редакцията на комисията по доклада.

„Чл. 40. (1) Председателят на агенцията съгласува времето и обема на проверки на готовността за извънредни ситуации с органите на Европейската комисия и с упълномощени представители на Координационната група за нефта и нефтопродуктите, ако такива са определени за участие в проверката. Председателят на агенцията уведомява своевременно Министерския съвет за всяка предстояща проверка. (2) Председателят на агенцията определя длъжностни лица, имащи достъп до всички документи, регистри и регистри и места за съхраняване на запасите, които да оказват съдействие за извършване на проверката. (3) В 7-дневен срок от обявяването обявяването на проверката председателят на агенцията представя на Европейската комисия или на упълномощените от нея длъжностни лица информация относно местонахождението на запасите за извънредни ситуации и на целевите запаси. (4) Служителите на агенцията, задължените лица и съхранителите са длъжни да предоставят достъп на проверяващите лица до всички документи, регистри, създавани и съхранявани по този закон, както и до местата за съхраняване на запасите. (5) Лицата по ал. 2 при извършване на проверките предприемат необходимите мерки за защита на личните данни на проверяваните лица и са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, представляващи търговска тайна, които са им станали известни при или по повод на проверките.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 40 в редакцията на комисията по доклада.

Гласуваме чл. 130 по вносител.

Член 42. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42: „Чл. 42. (1) Председателят на агенцията съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма предлага за утвърждаване от Министерския съвет на План за намеса при извънредни ситуации, наричан по-нататък „План за намеса”. (2) Планът за намеса се привежда в изпълнение при всеки отделен случай на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, при влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси или решение на Министерския съвет при криза от местен характер.”

председателят на агенцията може да изисква за определен период от време ежедневна писмена информация от: 1. задължените лица за текущото състояние на: а) осъществявания от тях внос и вътрешнообщностни пристигания на нефт, тежко гориво и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1; б) произведените тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1; в) реализираните на националния пазар количества горива по букви „а” и „б”; 2. Агенция „Митници” за количествата нефт, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, постъпващи на територията на страната от внос и вътрешнообщностни пристигания; 3. Националната агенция за приходите за реализираните на националния пазар количества тежко гориво и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1.”

чл. 44: „Чл. 44. (1) При установяване на признаци за затрудняване или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната председателят на агенцията съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма уведомява Министерския съвет. съвет. (2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма отправя искане до Европейската комисия за свикване на консултации в рамките на Координационната група за нефта и нефтопродуктите. Консултациите може да се проведат на място, определено от Европейската комисия, и/или по електронен път. (4) За резултатите от проведените консултации председателят на агенцията уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма, който докладва на Министерския съвет, и при необходимост предлага да се приеме решение за: 1. въвеждане ограничения на потреблението на нефтопродукти в страната; 2. отпускане на запаси по този закон в съответствие с изчисления недостиг съгласувано с председателя на агенцията; 3. приоритетно разпределяне на нефтопродукти за определени групи потребители съгласувано с председателя на агенцията.” Изказвания? Няма. Гласуваме.

При възникване на извънредна ситуация в рамките на Европейския съюз, по препоръка от Европейската комисия и/или при влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси, включително въвеждане на допълнителни мерки за ограничаване на потреблението, председателят на агенцията уведомява незабавно министъра министъра на икономиката, енергетиката и туризма, който незабавно предлага на Министерския съвет да приеме решение. (2) При препоръка от Европейската комисия и/или при влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси се забранява прилагането на мерки, възпрепятстващи преместването и транспортирането на целеви запаси и/или запаси за извънредни ситуации, които са собственост на други държави – членки на Европейския съюз. За такива запаси се предприемат всички мерки за безпрепятствено транспортиране през територията на страната и до граничните пунктове на Република В случай на постъпило искане за транспортиране на запаси за извънредни ситуации и/или целеви запаси – собственост на други държави – членки на Европейския съюз, агенцията взаимодейства с техните компетентни органи по повод количествата, вида на запасите и транспорта, с който ще бъде осъществено превозването им през територията на страната до граничните пунктове на Република България. (4) Агенцията предоставя информацията по ал. 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници” за предприемане на действия по безпрепятствено транспортиране на запасите до граничните пунктове на Република

Европейската комисия незабавно писмено се уведомява при всички случаи на ползване на запаси. Уведомяването се извършва по ред, определен от Министерския съвет, като включва информация за: 1. причините, наложили ползването; 2. датата, на която запасите са били намалени под достигнатите нива; 3. мерките, които се предвиждат за възстановяване на запасите до нивата, достигнати преди разпореждането за ползване.”

председателят на агенцията издава общо и индивидуални разпореждания за ползването на запаси за извънредни ситуации на задължените лица и/или заповед за ползване на запасите, управлявани от агенцията. (2) С разпореждането за ползване на запаси за извънредни ситуации и/или със заповедта за ползване на запасите на агенцията техните количества временно се намаляват под определените нива. (3) Разпорежданията за ползване са задължителни за всички задължени лица и съхранители. Когато разпореждането включва запаси, съхранявани на територията на други държави – членки на Европейския съюз, председателят на агенцията изпраща преписи от него на съответните икономически оператори и/или на централни структури за управление на запасите. (4) Разпореждането за ползване на запаси за извънредни ситуации е административен акт, който освен реквизитите по Административнопроцесуалния кодекс включва и количествата на нефта и/или количеството и вида на нефтопродуктите, за които то се издава, както и срока за отпускането им на пазара. Разпореждането не подлежи на обжалване, влиза в сила от датата на издаването му и подлежи на незабавно изпълнение. (5) Изпълнението на разпорежданията за ползване на запаси за извънредни ситуации се контролира от длъжностните лица по чл. 55

От чл. 49 до чл. 52 няма постъпили предложения от народните представители. Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове от 49 до 52 включително. Изказвания? Няма. Гласуваме.

При нормализиране на доставките на нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 на територията на страната и/или по препоръка на Европейската комисия председателят на агенцията издава общо и индивидуални разпореждания за възстановяване на отпуснатите за ползване количества запаси за извънредни ситуации на задължените лица до определените им нива. Разпорежданията за възстановяване са задължителни за всички задължени лица. (2) Разпореждането за възстановяване на запасите за извънредни ситуации е административен акт, който освен реквизитите по включва и количествата на нефта и/или количествата и вида на нефтопродуктите, за които то се издава, както и крайния срок за достигане на определените им нива. нива. (3) Изпълнението на разпорежданията за възстановяване до определените им нива на запаси за извънредни ситуации се контролира от длъжностни лица по чл. 55 по документи и/или на място. място. (4) Възстановяването на отпуснати за ползване запаси, управлявани от агенцията, се извършва с решение на Министерския съвет, въз основа на което се издава заповед от председателя на агенцията. (5) Председателят на агенцията информира Европейската комисия за издаването на разпореждания и заповеди за възстановяване на запаси, както и за тяхното изпълнение.”

Председателят на агенцията осъществява контрол върху задължените лица и съхранителите на нефт и нефтопродукти, притежаващи регистрирани складове по чл. 38, относно изпълнението на задълженията им по създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите по този закон. (2) Председателят на агенцията осъществява контрол върху съхраняването на територията на страната на запаси на икономически оператори и централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз, при условия и по ред, съгласувани с компетентните органи на съответните държави. Председателят на агенцията осъществява контрол върху съхраняването в други държави – членки на Европейския съюз, на запаси на агенцията и на задължените лица, при условия и по ред, съгласувани с компетентните органи на съответните държави. (4) При осъществяване на контролните си функции председателят на агенцията се подпомага от служители на агенцията, определени с негова заповед.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56: „Чл. 56. (1) При изпълнението на контролните си функции на територията на страната служителите по чл. 55, ал. 4 имат право: 1. на свободен достъп в обектите, където се съхраняват запаси по този закон, включително в данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове; да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица; 3. да проверяват отчетността на контролираните обекти; 4. да осъществяват предвидените от закона действия по обезпечаването на доказателства, включително да запечатват складовете, в които се съхраняват или следва да се съхраняват запаси; 5. да извършват насрещни проверки; 6. да изискват от трети лица сведения сведения и документи, необходими за извършване на насрещните проверки; 7. да изискват писмени обяснения от проверяваните лица; 8. да ползват вещи лица, с които се сключва договор за възлагане на експертиза; 9. да издават задължителни предписания и да следят за изпълнението им. (2) При осъществяване на правомощията си служителите по чл. 55, ал. 4 взаимодействат със съответните органи на Агенция „Митници” и Националната агенция за приходите при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на финансите и председателя на агенцията. При необходимост може да бъдат привличани експерти и специалисти от други държавни органи, както и да се осъществява взаимодействие с компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз. (3) Органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на служителите по чл. 55, ал. 4 при осъществяване на контролните им функции, включително за издирване и връчване на документи на законни представители на проверяваните лица. Съдействието се осъществява при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на вътрешните работи и председателя на агенцията. (4) При извършване на проверка по писмено искане на председателя на агенцията съответните държавни органи са длъжни да предоставят данни относно въведените на територията на страната при режим на внос или от или от вътрешнообщностни пристигания количества нефт и нефтопродукти, обема и вида на продажбите, осъществени от проверяваното лице, както и всяка друга информация, необходима за определяне на задълженията на проверяваното лице. (5) Проверките се назначават и извършват по ред, определен с наредба на председателя на агенцията.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57: „Чл. 57. (1) При извършване на проверка служителите по чл. 55, ал. 4 могат да предприемат мерки за обезпечаване на доказателства чрез извършване на опис на материалните активи и ценности или чрез изземване с опис на документи и други носители на информация. В случаите когато няма други възможности за обезпечаване, те могат временно да запечатват складове, работилници и други обекти, свързани с дейността, за срок до 24 часа, а с писмено разрешение на председателя на агенцията – до 72 часа. часа. (2) За запечатването по ал. 1 се съставя протокол, в който се посочват датата и часът на извършване на действията, конкретните действия по запечатването, фактическите и правните основания за прилагането на мярката, срокът на прилагането й, както и пред кой орган и в какъв срок тя може да се обжалва. Препис от протокола се предоставя на проверяваното лице. (3) Мерките може да се обжалват в тридневен срок пред председателя на агенцията, който се произнася с решение най-късно в деня, следващ деня на постъпване на жалбата. Председателят може да потвърди, измени или отмени мерките и сроковете, за което жалбоподателят се уведомява в същия ден. (4) Решението на председателя на агенцията може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд, като жалбата не спира изпълнението на мерките, освен ако съдът постанови друго. Съдът се произнася в закрито заседание в 14 дневен срок с определение, което не подлежи на обжалване.” Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59: „Чл. 59. (1) Актът за установяване на административното нарушение се съставя писмена форма в 14-дневен срок от приключването на проверката по реда на Закона за административните нарушения и наказания и трябва да съдържа: 1. име и длъжност на съставителя; 2. номера и датата на съставяне на акта; 3. данните за проверяваното лице; 4. фактическите и правните основания за издаване на акта; 5. дата или период на извършване на нарушението; 6. описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е било извършено; законовите разпоредби, които са нарушени; 8. обяснения или възражения на нарушителя, ако е направил такива; 9. опис на приложените доказателства и иззетите документи и вещи; 10. подпис на лицето, съставило акта; 11. имената и точните адреси на свидетелите, единния им граждански номер; 12. дата на получаване на акта и подпис на лицето, което го е получило; 13. информация за претърпени имуществени вреди от нарушението. (2) Фактическите и правните основания по ал. 1, т. 4 са мотивите на акта за установяване на нарушение. (3) Екземпляр от акта за установяване на нарушение се връчва на нарушителя по реда на Закона за административните нарушения и наказания. (4) Събраните в хода на проверката доказателства са неразделна част от акта за установяване на нарушението. установяване на нарушението. Оригиналите на събраните писмени доказателства се прилагат към екземпляра от акта за установяване на нарушение, предназначен за агенцията, а копията от тях се прилагат към екземпляра, предназначен за проверяваното лице. (5) Когато нарушителят не се яви за съставяне на акт за установяване на нарушение, актът се съставя в негово отсъствие изпраща за връчване от органите на съответната община или кметство, които са длъжни да уведомят нарушителя срещу разписка за депозирания акт и в 14-дневен срок от датата на получаването му да го връчат. При неявяване на нарушителя актът се подписва от оправомощено длъжностно лице от кмета на общината или кметството и не се връчва. (6) В случай че нарушителят не може да бъде открит на посочения адрес, актът за установяване на административно нарушение се връща в агенцията неоформен, като се посочват обстоятелствата, поради които нарушителят не е открит. След връщането на акта председателят или заместник-председателят на агенцията издава наказателно постановление, което влиза в сила от деня на издаването му и се връчва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” Изказвания? Няма. Гласуваме Глава седма, ведно със съдържащите се в нея членове от 55 до 59 включително.

чл. 36, ал. 1-4 или предостави невярна, неточна или непълна информация, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 1000 до 10 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.” По чл. 62 Задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 43, т. 1 или предостави невярна, неточна или непълна информация, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 500 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.” По чл. 62 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция: „Чл. 62. (1) Задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 4 и 6 и чл. 39, ал. 3, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в двоен размер на равностойността на запасите по пазарни цени към датата на установяване на нарушението. Лице, което като законен представител на юридическо лице е допуснало извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.” По чл. 63 комисията подкрепя текста на вносителя. По чл. 64 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция: „Чл. 64. (1) Съхранител, който наруши разпоредбите на чл. 34, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 20 000 до 200 000 лв. лв. (2) Съхранител, който пределегира съхраняване на запаси, които са му били делегирани по реда на чл. 18, ал. 1 и 5, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 20 000 до 200 000 лв. лв. (3) Съхранител, който не изпълни или допусне да не бъдат изпълнени задълженията по чл. 35, ал. 1 и чл. 38, ал. 6, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.”

37, ал. 3, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко (2) Задължено лице, което не е подало писмено искане за поддържането на запаси по чл. 21, ал. 3, 4, 5, 6 и 8 или независимо че е получило отказ, създава и поддържа запаси, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.” По чл. 69 комисията подкрепя текста на вносителя. По чл. 70 комисията подкрепя текста на вносителя.

възложената им експертиза в определения по договор срок и това е довело до удължаване на срока за приключване на проверка, се наказват с глоба до 5000 лв.”

се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. (2) За всяко следващо образувано административнонаказателно производство по ал. 1 глобата или имуществената санкция е от 2000 до 20 000 лв.” По чл. комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция: „Чл. 74. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. (2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служителите по чл. 55, ал. 4, а наказателните постановления се издават от председателя на агенцията.” Изказвания? Няма. Гласуваме членове от 60 до 74 включително.

за затрудняване на доставките” са налице, когато в рамките на два последователни месеца се получи намаляване с 20 на сто на общото ниво на доставките в страната на нефт 2. „Затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти” е всяко затруднение, дори временно, водещо до значително намаляване на доставките от нефт и нефтопродукти или до съществено повишаване на цената им на световния пазар, което може да причини сериозни смущения в икономическата и стопанската дейност на страната и/или на друга държава – членка на Европейския съюз. 3. „Значимо прекъсване на снабдяването” е съществено и внезапно намаляване на снабдяването с нефт и нефтопродукти за Европейския държава – членка на Европейския съюз, независимо дали това е довело до приемането на решение от Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси за ползване. „Кризи от местен характер” са ситуации, които могат да доведат до временно прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти, породено от извънредни събития на територията на страната, включително в резултат на временни технологични и други затруднения,

„Потребление на територията на страната” са общите количества нефт и нефтопродукти, изчислени по метод, утвърден от председателя на агенцията, доставени в границите на страната за енергийна и друга употреба. Този показател включва доставките за промишлеността, транспорта, домакинствата и други битови нужди, както и за собствено потребление на предприятията. 6. „Производител на нефтопродукти” е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и негови клонове, които са произвеждали на територията на страната през предходната календарна година тежки горива и нефтопродуктите, включени в чл. 2, ал. 1, и са използвали за собствени нужди и/или са реализирали крайните нефтопродукти на националния пазар. „Възложител на производство на нефтопродукти” е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и негови клонове, които са възлагали през предходната календарна година производство и преработване на територията на страната на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 8. „Вносител на нефт и нефтопродукти” е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и негови клонове, които са осъществявали внос на територията на страната през предходната календарна година на нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти, включени в чл. 2, ал. 1. 9. „Лице, осъществявало вътрешнообщностни пристигания на нефт и нефтопродукти” е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и негови клонове, които са осъществявали вътрешнообщностни пристигания на територията на страната през предходната календарна година на нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти, включени в чл. 2, ал. 1. 1. 10. „Икономически оператор” е лице, което е задължено да създаде и съхранява запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти за изпълнение на изискванията на Директива на Съвета 2009/119/ЕО на друга държава – членка на Европейския съюз. „Задължено лице” е икономически оператор, който по силата на чл. 22, ал. 2-5 или чл. 23, ал. 2 и 3 е длъжен да създава, съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти като част от общото количество запаси за извънредни ситуации на Република България. 12. „Съхранител” е юридическо или физическо лице, което е регистрирало склад по реда на чл. 38 на територията на страната и/или има необходимата правоспособност за осъществяване на съхраняване на нефт и нефтопродукти в други държави - членки на Европейския съюз. 13. „Добавка” е химическо вещество, различно от въглеводород, което се добавя към даден продукт с цел промяна и подобряване на свойствата му и/или получаване на крайния продукт. 14. „Биогорива” са течни или газообразни горива, използвани в транспорта и получени от биомаса, като „биомаса” е биоразградимата част от продуктите, отпадъците и остатъчните продукти от селското стопанство, включително веществата от растителен и животински произход, горското стопанство и свързаните с него сектори, както и биоразградимата част от промишлените и битови отпадъци. 15. „Вътрешнообщностни пристигания” са доставки на нефт и нефтопродукти, представляващи пристигания по смисъла на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 16. „Вътрешнообщностни изпращания” са доставки на нефт и нефтопродукти, представляващи изпращания по смисъла на чл. 3, § 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004. 17. „Склад” е всеки отделен стационарен резервоар и прилежащите му инфраструктура и съоръжения, предназначен за съхраняване на нефт и крайни нефтопродукти, без тръбопровод, резервоар на въздухоплавателно, шосейно, мореплавателно и речно транспортно средство, пътна и железопътна цистерна и цистерна на търговец на дребно (бензиностанция). „Физическа достъпност” са правила за разполагане и транспортиране на запасите, с които се гарантира тяхното отпускане за ползване или действителна доставка до крайните потребители и пазари при условия и в срокове, които водят до намаляване на евентуални проблеми в снабдяването. 19. „Създаване на запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност по тяхното закупуване, доставяне, приемане за съхраняване съгласно изискванията на този закон или предоставяне по договор за заем и/или договор за влог с цел достигане на определеното ниво съгласно чл. 17, ал. 1. 20. „Съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност по тяхното поддържане в съответното количество и качество, при подходящи технологични условия и в състояние на непрекъсната готовност за ползването им. 21. „Обновяване на запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност по замяна в съответното количество и качество на запаси по този закон преди изтичане срока на съхраняването им или в изпълнение на изискванията на нормативни актове и стандарти за качество, без да се нарушават определените нива, с изключение на случаите по чл. 37, ал. 5. 22. „Възстановяване на запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност по тяхното закупуване, доставка, приемане за съхраняване или предоставяне по договор за заем и/или влог с цел достигане на определеното ниво съгласно чл. 17, ал. 1 след тяхното ползване по реда на чл. 46-51. 23. „Ползване на запаси от нефт и нефтопродукти” е дейност на задължено лице, съхранител или на агенцията, с която на територията на страната се употребяват по предназначение запаси от нефт и нефтопродукти, променяйки тяхното състояние, или се извършва разпоредителна сделка с тях в полза на трети лица. 24. „Запаси за извънредни ситуации” са запасите от нефт и нефтопродукти, които Република България е длъжна да създава и съхранява съгласно този закон. 25. „Целеви запаси” са запаси от крайни нефтопродукти, които са частна държавна собственост, финансират се от държавния бюджет и са в количества и видове, определени с решение на Министерския съвет. 26. „Търговски запаси” са запаси от нефт и нефтопродукти, съхранявани от задължените лица за гарантиране непрекъснатостта и ритмичността на търговския процес, като тези запаси са отделни от запасите за извънредни ситуации. 27. „Централна структура за управление на запасите” е орган или служба на държава – членка на Европейския съюз, на която са предоставени правомощия за закупуване, поддържане и/или продажба на запаси от нефт и нефтопродукти, включително запаси за извънредни ситуации ситуации и целеви запаси. 28. „Делегиране” е действие на лице, имащо задължения за създаване и съхраняване на запаси по този закон, с което то възлага на друго лице съхраняване на част или на всичките запаси, които са му били определени. 29. „Международни морски бункери” са бункерите по Приложение А, подточка 2.1 към Регламент (ЕО) № 1099/2008. „Среднодневен нетен внос и вътрешнообщностни пристигания” са количествата нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите и нефтопродукти, изчислени по метод, утвърден от председателя на агенцията, доставени на територията на страната от внос или от вътрешнообщностни пристигания. 31. „Рандеман” е процент или част от крайни нефтопродукти, които се получават от определено количество използвани суровини. 32. „Нефт” е понятие по смисъла на определението за суров нефт, посочено в Приложение Б,

„Суровини за рафинериите” е понятие по смисъла на определението за суровини за нефтопреработвателните заводи, посочено в Приложение Б, „Енергийни продукти, за които се прилага”, т. 3 към Регламент (ЕО) № 1099/2008. 35. „Тежко гориво” е нефтопродукт, различен от нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1, включен в подпозициите съгласно буква „е” на т. 2 от Допълнителните забележки на Глава 27 от Комбинирана номенклатура на Европейския съюз от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011, предназначен за използване като гориво в стационарни инсталации и/или като суровина за рафинериите. 36. „Нафта” е понятие по смисъла на определението за бензини, посочено в Приложение Б, подточка 4.1 „Енергийни продукти, за които се прилага”, т. 9 към Регламент (ЕО) № 1099/2008. 37. „Запаси от нефт и нефтопродукти” са запасите от енергийните продукти, посочени в чл. 2. 38. „Предходна календарна година” е календарната година, за която са използвани данните за потреблението или за нетния внос и и вътрешнообщностните пристигания на територията на страната и въз основа на които са изчислени необходимите количества запаси, които трябва да бъдат поддържани, или на действително наличните запаси към даден момент. 39. „Повторно” е нарушението,

§ 2: „§ 2. Този закон въвежда изискванията на Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разбирам, че сигурно сте изморени в края на деня, но искам в този текст да предупредя за една опасност. Текстът вменява на България да изпълни задължения по Европейска директива за поддържане на минимални запаси от суров нефт и нефтопродукти. Твърдя днес пред Вас, че България няма да изпълни тези задължения и съществува реална опасност да получим санкции, подобни на тези, които получихме в последните дни за нехармонизиране на законодателството с европейското, що се отнася до либерализиране на пазара за ел. енергия. Какво имам предвид? С целия закон вменяваме на държавната агенция да съхранява, поддържа, закупува и така нататък запаси от суров нефт и нефтопродукти. С този текст въвеждаме и европейско задължение да го прави, но в закона за бюджета на агенцията и в Закона за държавния бюджет няма предвидени финансови средства за закупуването, съхранението и поддържането на тези запаси. Защо се получи това? Защото миналата година, по време на бюджетната процедура, Вие внесохте два законопроекта, които касаят тази материя. С единия законопроект закривахте Държавната агенция „Военновременни запаси” и бяха предвидени средства за 2013 г. толкова, колкото да бъде закрита агенцията. Знаете, тогава стана проблем. Имах питане към министър-председателя и той изтегли онзи законопроект, с който закриваше агенцията. Остана в сила този втори законопроект, с който на агенцията се налагат нови задължения, които трябва да бъдат финансово осигурени, но в Закона за бюджета такива средства не са предвидени. През 2013 г. парите на държавната агенция са по-малко отколкото през 2012 а задълженията й нарастват. Те нямат средства откъде да купят тези продукти, да ги съхраняват – разходи по наем на помещения, да ги поддържат и така нататък. Това ще остане закон на хартия, хартия, който няма да бъде изпълнен, защото няма финансова обосновка, което грози не само националната сигурност, не дай Боже в условия на криза – сега, през зимата да спрат доставките, но грози България да бъде наказана, подобно на наказанието, което търпим за либерализацията на пазара на ел. енергия. Затова моля да помислите дали няма да се наложи в следващи дни, седмици, месеци да внесем под някаква форма актуализация на бюджета, така че на държавната агенция да бъдат осигурени средства за изпълнение на задълженията, които днес им вменяваме със закон. Благодаря Ви.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. Предварителната информация по чл. 7, ал. 1, т. 9 относно методите за изчисление

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:

става § 16. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17: „§ 17. В Закона за енергията от възобновяеми източници

предназначени за създаване, съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни запаси, запаси за извънредни ситуации и целеви запаси, несмесени с биогорива. (2) Външните съхранители по Закона за държавните резерви и военновременните запаси създават, съхраняват, опазват и обновяват държавни резерви и/или военновременни запаси от нефтопродукти, несмесени с биогорива.”; б) създава се нова ал. 3: „(3) Задължените лица и съхранителите с регистрирани складове по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти създават и съхраняват запаси за извънредни ситуации, несмесени с биогорива. Съхранителите съхраняват целеви запаси от нефт и нефтопродукти на територията на страната, несмесени с биогорива.”; в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 2” се добавя „и 3”;

се правят следните допълнения: 1. В чл. 57 се създава т. 5: „5. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.” 2. В чл. 141, ал. 8 се създава изречение второ: „Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.”

по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.” Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става става § 19. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20: „§ 20. Подзаконовите нормативни актове и вътрешните устройствени актове, издадени от председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по отменения Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, се прилагат до издаването на актовете по § 19, доколкото не противоречат на този закон.” Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.

11.00 ч.: Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на въпрос от народния представител Мая Манолова и на питанe от народните представители Станка Шайлекова и Гинче Караминова. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на два въпроса от народните представители Атанас Мерджанов и Волен Сидеров. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на три въпроса от народните представители Милена Христова, Станислав Станилов и Антон Кутев. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на два въпроса от народния представител Георги Божинов и на две питания от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, и Корнелия Нинова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 18 въпроса от народните представители Петър Димитров, Димитър Горов, Добрин Данев, Станислав Станилов, Михаил Миков, Румен Такоров – два въпроса, Ангел Найденов, Пенко Атанасов, Петър Мутафчиев – четири въпроса, Милена Христова – два въпроса, Антон Кутев, Захари Георгиев, и Валентин Николов и на питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на десет въпроса от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски, Спас Панчев, Бойко Великов, Михаил Миков, Пенко Атанасов – два въпроса, Драгомир Стойнев, Михаил Михайлов, Станислав Станилов и Александър Радославов. Министърът икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на четири въпроса от народните представители Атанас Мерджанов, Антон Кутев, Румен Такоров, и Пенко Атанасов и Пламен Орешарски – общ. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на осем въпроса от народните представители На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на въпрос от народния представител Петър Курумбашев; заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов – на въпрос от народния представител Венцислав Лаков; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Мая Манолова и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Добрин Данев и Румен Такоров, Даниела Дариткова и Антон Кутев; министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Пенко Атанасов; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев – на три въпроса от народните представители Румен Петков и Милена Христова, Иван Николаев Иванов и Корнелия Нинова. На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на: два въпроса от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова; - две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова; два въпроса и три питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; - две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев; - две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов; въпрос и питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и министърът на външните работи Николай Младенов. Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на околната среда и водите Нона Караджова, и министърът в оставка на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Закривам пленарното заседание.